jutro dame i gospodo zastupnici. Nastavljamo sa radom ove 24. sjednice sa točkom dnevnog reda koja je najavljena, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskim proizvodima, bio je hitni postupak, P.Z.E. br. 885, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske,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 Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti? Da. Gospodin Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. dame i gospodo zahvaljujem. Dozvolite u nekoliko samo kratkih riječi. Dakle, Zakon o medicinskim proizvodima ovaj Hrvatski sabor donio je 2008. Godine. I u daljnjem procesu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iskazana je potreba za određene dopune ovoga Zakona koje se tiču, dakle već polako ulaska Hrvatske u Ovim Zakonom se, dakle ovim dopunama predviđa da nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju postoji obveza sukladno direktivi o upisu podataka o medicinskim proizvodima. Dakle, potvrde o sukladnosti, digilancije, podaci o upisu u europsku bazu podataka. Isto tako se ukida uvjet da se medicinski proizvod može dati na tržište tek nakon upisa u registar Agencije za lijekove i medicinske proizvode već to postaje kao obveza upisa, ali nije prepreka stavljanju medicinskog proizvoda na tržište, te se usklađuju termini u ovom zakonu. Konkretno, jedan od termina je više se ne koristi termin stomatolog što smo kao predlagači tada objasnile jer je termin stomatolog vezan uz doktora medicine dok je u europi doktor dentalne medicine onaj koji je završio naš fakultet stomatologije. Uz ove izmjene evo stojimo na raspolaganju za svaki daljnji upit. Da, na zakon je dat jedan amandman i Vlada prihvaća amandman. Hvala lijepa. državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi je za raspravu u ime kluba zastupnika, ne. Nema kluba zastupnika. Znači imamo pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Andrija Hebrang, izvolite. Je li u ime kluba ili što?

pa bih u ime kluba zastupnika rekao nekoliko riječi o izmjeni Zakona o medicinskim proizvodima koji je pred nama, a koji je značajan daljnji korak u sigurnosti u primjeni i u prometu medicinskih proizvoda koji su jednako važni kao i lijekovi. Dakle, oni moraju biti podvrgnuti jednako strogim propisima kao i lijekovi, jer medicinski proizvodi mogu isto tako imati i svoje nepoželjne učinke pa s ovime predlagatelj zapravo ne samo što usklađuje ovaj Zakon sa direktivama Vijeća Europe, nego i doprinosi daljnjoj sigurnosti ovih proizvoda. Usklađenje je sa nekoliko direktiva između '93. I '98. godine, a zbog toga sada što se bliži trenutak pristupa Europskoj uniji i neke odrednice se moraju mijenjati, odnosno moraju stupiti na snagu. Ja bih spomenuo samo nekoliko važnijih promjena. To je promjena u članku koji govori o nositeljima upisa u očevidnik proizvoda što je posebno značajno jer se radi o upisu u očevidnik inozemnih proizvođača. Do sada su svi proizvođači u Republici Hrvatskoj koji su zastupali inozemne proizvođače morali se upisati u očevidnik, a sada se mijenja taj stavak i kaže da se očevidnik proizvođača sa …/Govornik se ne razumije./… u Republici Hrvatskoj upisuje pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zastupa proizvođača i sada se dodaje novo sa sjedištem u državi izvan Europske unije ili europskog gospodarskog prostora. Dakle, pojednostavnjuje se procedura za sve one proizvode koji su već upisani u očevidnik u jednoj od zemlja ili europskog gospodarskog pojasa i na taj način se zadržava sigurnost ali se značajno pojednostavnjuje administracija. Također treba spomenuti i članak 4. koji govori o tome na koje se medicinske proizvode ne primjenjuje ovaj Zakon. On se ne primjenjuje na lijekove, kozmetičke proizvode, transplantate itd., a sada se proširuje i na one in vitro proizvode koji se proizvode u ustanovi u kojoj će biti primijenjeni ili u neposrednoj blizini te ustanove. Dakle, na neki način se opet olakšava administriranje, ali se i dalje pruža velika sigurnost za bolesnika. Također izmjena članka 5. koji govori o prikupljanju i korištenju stanica i tkiva ljudskog podrijetla. Uređuje se prema Konvenciji Vijeća Europe i dodaje se što sve treba biti na raspolaganju agenciji, koji podaci da bi se takvi proizvodi mogli uvesti u registar, pa se isto tako tu određuje i dodaje da se upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, odnosno zastupnika stranih proizvođača mora uvesti osim onih koji su izrađeni po narudžbi za određenog korisnika. Također da mora imati potvrdu o suglasnosti, da moraju imati dokaz o vigilanciji medicinskih proizvoda, kliničkim ispitivanjima itd. na neki način se učvršćuje sigurnost za korisnika, odnosno bolesnika. Članak 6. Koji govori da se medicinski proizvodi mogu staviti u promet samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba. Ovdje se dodaje važan dodatak, a to je da uputa mora biti na hrvatskom jeziku. Time se osigurava razumljivost upute uz medicinski proizvod i kada je ona proizvedena u jednoj od zemalja Također bi trebalo spomenuti i članak 8. koji govori da se proizvođači medicinskih proizvoda moraju upisati u očevidnik, a ovdje se određuje i najkraći rok od 15 dana i na taj način se opet povećava sigurnost njegove upotrebe. Članci 26. do 28. koji su uređivali sukladnost medicinskih proizvoda ovdje se dodaje da agencija može na temelju utemeljenog zahtjevu suglasnost ministra zdravstva staviti u upotrebu i one medicinske proizvode koji nisu bili u cijelom postupku ocjene suglasnosti, odnosno sukladnosti, ali samo u izvanrednim situacijama kao što su različiti izvanredni događaji, epidemije, elementarne nepogode i tim se, tom se izmjenom osigurava njihova dostupnost i u takvim izvanrednim slučajevima. Možda još spomenuti i članak 14. novih izmjena zakona koji kaže da promet medicinskih proizvoda na veliko mogu obavljati pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, ili europskom gospodarskom pojasu, što naravno predstavlja povećanje sigurnosti uz manje administriranje. Možda bi trebalo spomenuti još i važniju izmjenu članka 53. sadašnji članak 18. u izmjenama koja govori o nositelju upisa u očevidnik medicinskih proizvoda i određuje mu da mora uspostaviti i održavati vlastiti sustav

i sve ono ostalo što osigurava njegovu kvalitetnu upotrebu i sigurnost. I na kraju stupanjem na snagu ovog zakona prestaju važiti neki članci do sada, kao što je članak 31. koji govori o nositelju upisa medicinskih proizvoda u očevidnik, članak 30. koji govori o upisu onoga tko stavlja medicinski proizvod u promet, isto tako članci 37. i 46. koji daju izuzetke o suglasnosti za uvoz. Zaključno ove izmjene i dopune ne samo da usaglašavaju naše propise o prometu, stavljanju u promet medicinskih proizvoda, nego povećavaju i sigurnost za bolesnika i osiguravaju jednostavnije administriranje. Zbog toga u ime kluba predlažemo da se prihvate ove izmjene i dopune. Hvala. Imamo još jednu pojedinačnu raspravu, gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. medicinski proizvod jest instrument, naprava, uređaj, program, materijal i drugi proizvod za humanu uporabu koji svoju osnovnu namjenu ne postiže na temelju farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih svojstava i koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji sa programskom podrškom neophodnog za njegovu pravilnu uporabu. A medicinski proizvod je inače namijenjen dakle dijagnosticiranju, sprječavanju, praćenju, liječenju, ublažavanju bolesti, dijagnosticiranju, praćenju, liječenju, kontroli, ublažavanju …/Govornik se ne razumije./… tjelesnog oštećenja i nedostatka, ispitivanju, otklanjanju ili nadomještanju ili preinaci anatomskih i fizioloških funkcija i kontroli začeća. Dakle iz ovog svega narečenog je u potpunosti razvidno koliko široko područje pokriva i koliki je značaj, pa zasigurno bez medicinskih proizvoda je nezamislivo živjeti, ali naravno i zdravstvenu djelatnost održavati i zato stoji svakako ono da je da je isto tako budući imaju, mogu izazvati značajne neželjene posljedice, isto tako imati kontrolu nad tim kao i prema lijekovima, prema medicinskim proizvodima. Naravno tu je dakle spomenuti zakon iz 2008. koji uvijek se spominje kod medicinskih proizvoda ili lijekova, dakle kvaliteta i sigurnost proizvoda, i to su proizvodi od posebnog značaja.

svakako je potrebito spomenuti dakle dopunjuje se ovaj članak 4. gdje se dakle, kojim se odredbe ovog zakona ne primjenjuju na …/Govornik se ne razumije./… medicinske proizvode koji se izrađuju i koriste u zdravstvenoj ustanovi, odnosno upotrebljavaju u prostorijama u neposrednoj blizini te ustanove, tako da ih se ne prenosi drugi poslovni subjekt. Svakako je potrebito spomenuti i upute koje je potrebito istaknuti, jer svjedočimo puno puta da su te upute na mnogim proizvodima vrlo male, nevidljive i tako, tako da moraju biti jasno navedene upute na hrvatskom, biti čitljive. Sigurno je i očevidnik dakle se radi upisa i u europsku bazu podataka za medicinske proizvode, uređuje se da agencija za lijekove i medicinske proizvode obavezno mora raspolagati podacima o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, odnosno zastupnika stranih proizvođača. Dakle isto ono što je već isto tako rečeno da pravne i fizičke proizvode nakon pristupanja naravno Hrvatske u Europsku uniju, izrađuju medicinske proizvode obvezni su najkasnije u roku od 15 dana nakon početka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda koji vodi agencija. Nadalje isto tako kao što je rečeno dakle i ovaj članak, spomenuti članak 14., ali je dobro reći dakle da se ukida onaj pojam uvoznih suglasnosti koji i dozvoljava promet medicinskim proizvodima i tvrtkama čije sjedište nije u u Republici Hrvatskoj. Isto i terminologija dakle se mijenja u tom dijelu, i vjerujem da ovaj zakon pojednostavljuje na daljnji način, usklađuje s Europskom unijom i osobno ću ga podržati. Hvala vam. Hvala lijepa. Imamo pojedinačno raspravu, gospodin Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Upravo na tragu ovoga što su kolege prije mene kazali, ja se priklanjam onim zastupnicima, odnosno Klubu zastupnika HDZ-a koji će dati potporu ovom prijedlogu zakona, iz razloga što su doista medicinski proizvodi nešto …/Govornik se ne razumije./… suvremena medicina ne može ni zamisliti, govorio o tome što to je, i što to predstavlja, dakle sve ono što se koristi u medicini a nema imunološke, metaboličke ili farmakološka svojstva, spada u medicinske proizvode. I tu, to je jedan vrlo široki dijapazon proizvoda koji su uključeni, odnosno koji se koriste u dijagnostici, u liječenju, ublažavanju i otklanjanju boli, zatim to su sva ortopedska i druga pomagala, zatim in vitro tzv. proizvodi reagensi, instrumenti, zatim proizvodi za samotestiranje i tzv. možda njemu njima najvažniji aktivni medicinski proizvodi koji se kirurški ugrađuju u tijelo prilikom dakle operativnih zahvata itd. Što su važne ove izmjene i dopune zakona? Pa prije svega zbog toga što one jamče veću kvalitetu, veću sigurnost uporabe ovih proizvoda, a dakle onda u cjelini i veću kvalitetu i veću sigurnost uopće zdravstvene zaštite u RH. Vrlo je važno Vrlo je važno spomenuti dakle da će se ovim prijedlogom zakona na određeni način Agenciji za lijekove i medicinske proizvode dati još više ovlasti, još više moći, još više snage. A ovdje nije bilo spomena pa ću se sad samo koncentrirati na taj jedan element jer nije bilo spomena dosada o vrlo važnome jednome elementu, dakle iz sigurnosti medicinskih proizvoda odnosi se na tzv. vigilanciju medicinskih proizvoda. Što je to? Dakle, vigilancija medicinskih proizvoda obuhvaća aktivnosti vezane uz prikupljanje, procjenu, razumijevanje i reagiranje na nova saznanja o rizicima koji proizlaze iz uporabe ili primjene medicinskih proizvoda, posebno štetnih učinaka, interakcija s drugim tvarima ili proizvodima, kontraindikacija, krivotvorenje, smanjivanjem djelovanja, kvarovima i tehničkim neispravnostima. ovaj cijeli zakon i ja bih rekao možda čak set ovih zakona koji je sad pred nama uključivo sa onim Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite odnosi se na poboljšanje zdravstvene zaštite u domenu segmentu kvalitete. vrijednost zdravstvene zaštite u jednoj državi se sve više mjeri ne više brojem kreveta, ne znam ni ja, brojem pregledanih pacijenata ili brojem liječnika nego kvalitetom zdravstvene skrbi. Prema tome i ovaj zakon kao jedan od elemenata poboljšanja i kvalitete zdravstvene skrbi podupirem zajedno sa mojim kolegama koji su ovdje govorili. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, naravno da smo mi iz SDP-a, da se pridružujemo kolegama koji podržavaju ovaj zakon u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite, obzirom da je i moja diskusija skoro istovjetna ovome što sam čula dosada ja bih rekla vrlo kratko da znači kvalitetni i sigurni medicinski proizvodi su zapravo od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi. Prema tome, važećim zakonima koji su bili dosada od 2008. godine utvrđeni su zahtjevi za medicinske proizvode, klinička ispitivanja, upisi u očevidnik proizvođača, ocjene sukladnosti prometa Isto tako takvim navedenim zakonom je zapravo počelo usuglašavanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim stečevinama EU. Međutim, ovim sada predloženim zakonom se omogućava zapravo daljnja prilagodba domaće pravne regulative. Evo kolega isto je sada ispred mene govorio o članku 5. kojeg sam htjela zapravo istaći, a to su svi oni podaci koje zapravo treba imati zbog upisa u europsku bazu podataka za medicinske proizvode. Između ostalog to su znači potvrde o sukladnostima medicinskih proizvoda, vigilancija medicinskih proizvoda, to je znači prikupljanje podataka, odnosno saznanja o štetnosti, o kontraindikacijama, o recimo tehničkim neispravnostima ako se radi o nekakvim medicinskim napravama itd. I naravno, treba imati podatke o kliničkim ispitivanjima, medicinskim proizvodima. Naravno da se i ovim zakonom uređuje i promet, odnosno uvoz medicinskih proizvoda i jasno je rečeno u člancima 14. i 15. tko može zapravo uvoziti i na koji način. ako se medicinski proizvodi uvoze iz država izvan EU, odnosno europskog gospodarskog proizvoda, naravno da je takav uvoznik obavezan provjeriti da li takav proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, odnosno europskom gospodarskom pojasu. Isto tako ovaj zakonski prijedlog sadrži i rješenja prema kojem su znači nakon pristupanja Hrvatske EU pravne i fizičke osobe koje proizvode, odnosno izrađuju medicinske ili pripravke ili proizvode moraju zapravo najkasnije 15 dana nakon početka obavljanja djelatnosti moraju zapravo podnijeti zahtjev za upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda koje vodi agencija. Evo, još jedan put podržavamo ovaj zakon upravo zbog toga što

Hvala vam.